ред: „1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. 2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.“

България уведомява Народното събрание, че за времето от 30 юни до 21 декември 2022 г. в района на съвместното българо-американско съоръжение Учебен полигон „Ново село“ ще се проведе съвместна българо-американска подготовка.

и Плана за съвместна българо-американска подготовка в страната и чужбина през 2022 г. и не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстояща или предполагаеми военни операции, както и с извършване на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други (на друга държава или организация) въоръжени сили. II.

Отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Господин Каримански, заповядайте, имате думата за процедура.

предложение. Гласували 199 народни представители: за 184, против няма, въздържали се 15. Предложението е прието. Моля да бъдат поканени в залата лицата, на които гласувахме допуск.

Господин Каримански, имате думата да представите Доклада на Комисията.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., г., № 47-202-01-34, внесен от Министерския съвет на 8 юни 2022 г., приет на първо гласуване на 16 юни 2022 г.

„Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.“ По § 1

В текста числото „18 247 722,1“ става „18 193 222,1“.

Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства“ числото „8 329 047,0“ става „8 274 547,0“. 2. В ал. 2:

държавното обществено осигуряване“ числото „15 266 174,3“ става „15 211 674,3“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.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

в рамките на бюджетната процедура между първо и второ четене. Затова взимам думата, за да ги защитя още веднъж. През последните 20 дни много беше казано по темата за пенсиите, но в деня, в който предстои да изкривим пенсионната система и да се увеличи нейната зависимост от трансфери от държавния бюджет, мисля, че си струва още веднъж да бъдат казани ясно какви са недостатъците на предложения проект на бюджет и защо парламентарната група на ГЕРБ-СДС направи свои предложения. На първо място, това, което е тежък проблем на настоящия предложен законопроект, е, че в него няма заложени приходи. Знаете, че много от приходите в Националния които са свързани с борба с недекларираната заетост, със сивата икономика. Имаше редица предложения от страна на синдикати и работодатели. За съжаление, въпреки големите амбиции ние не видяхме нито едно такова предложение в рамките на този предложен законопроект. За сметка на това са заложени милиардни разходи, срещу които няма приходи в следващите години. Независимо колко пъти повторихме, че е нужна тригодишна бюджетна прогноза, такава не беше направена. Знам, че вече много пъти сте чували тези числа, но нека да ги повторим още веднъж. Това, което се предлага за увеличаване на пенсиите тази година, ще струва 1 милиард и 300 милиона, за следващата година то ще струва 3,7 милиарда, за следващата – 2024 г., ще бъде 4 милиарда 253 милиона, а за 2025 г. ще бъде 4 милиарда и 700 милиона близо. Срещу тези разходи няма никакви приходи, които се залагат, и никой не може да каже какво ще се случи дотогава. Едно обаче е ясно, че за да може да се покрие дефицитът в бюджета на държавното обществено осигуряване, или трябва да се увеличат данъците, осигуровките трябва да се вдигнат с минимум 5%, за да може да се покрие този дефицит, или трябва да се вземат заеми. Предложението, което ние сме направили, е много по балансирано от тази гледна точка, защото за тази година то би струвало с 36 милиона и половина по-малко, отколкото предложението на управляващите, но същевременно за следващите години би било с 2 милиарда по-малко и би било по-ефективно, по-справедливо и по борещо неравенствата, отколкото това, което се предлага сега. Защо сегашните предложения задълбочават несправедливостта и неравенствата? Най-вече заради несправедливото решение добавките от 60 лв. да бъдат част от пенсията. Не само те, но и добавките, с които се изравняват съответно сумите, които пенсионерите са получавали през месец декември 2021 г. също ще станат или има предложение да станат част от пенсиите. Така например 105 хиляди пенсионери ще вземат една добавка от 75 лв., защото те към момента получават 15 лв. към пенсиите си, други пенсионери, например 102 хиляди от тях ще вземат добавка от 90 лв., защото те получават към момента 60 плюс 30 лв. Разбира се, мога да цитирам още много примери, защото тези, които получават добавки за месец декември, са 778 хиляди души. 778 хиляди души ще получат допълнителни средства освен тези 60 лв., като срещу всички тези пари няма никакъв осигурителен принос. Това ще изкриви пенсионната система. Ще даде възможност всички останали, които не са получили тези допълнителни добавки, да заведат дела по Закона за дискриминация и със сигурност ще ги спечелят, защото няма никакъв принцип и никакъв осигурителен принос срещу тези средства. Няма никаква причина и тя не може да бъде обяснена с друго освен с политически популизъм защо някой ще вземе 60 лв., а друг ще вземе съответно 115 лв. Това ще бъде най високата добавка, която ще бъде добавена към пенсията. Нещо повече, предложеният вариант на бюджет прави добавката от 60 лв. вечна, защото в неговите текстове пише, че съответно тези 60 лв. трябва да се начисляват на всяка пенсия, на която човек би придобил право след 1 юли 2022 г. Нашите предложения са за 15% увеличение на пенсиите сега, изпреварващо, съответно свързано с очакваната средногодишна инфлация съгласно данните на Националния статистически институт, като добавката от 60 лв. да остане до края на годината, а от 1 януари 2023 г. да се трансформира в добавка само за най уязвимите. В предложения § 1 приходите и разходите, които сме предложили, имат отношение и към друго наше предложение, което е свързано с отпадане на осъвременяването от 1 октомври, което е предложено, тъй като то ще засегне само 717 хиляди пенсионери. По него няма консенсус със социалните партньори и с всички заинтересовани лица. То би трябвало да бъде предложение, което би следвало да мине през широк политически консенсус и да залегне в следващия бюджет – през 2023 г. С тези предложения, които сме направили, следва съответно и предложението, което сме направили за приходи и разходи в § 1. Надявам се те да бъдат приети, защото биха били по справедливи. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Госпожо Сачева, не мога да се съглася с това, че не са предвидени приходи, Вие цитирате само разходите, но следващата година ще има допълнително приходи в бюджета заради нарастването на средния осигурителен доход, който очакваме да е над 1 млрд. лв., имаме допълнителна събираемост в бюджета. Вие виждате, дефицитът се увеличава Фонда за пенсии до около 40%, а Вие през годините заради недостатъчното увеличение на пенсиите, нарастване на осигурителния доход с по-висок процент, дефицитът беше стигнал до около 25%. Ние смятаме, че е нормално и не е проблем да финансираме разходите за пенсии с данъци. Устойчиво е във времето, ръстът на БВП го позволява, ръстът на събираемостта го позволява и това е в нормални граници, които са устойчиви финансово дългосрочно. Разходите за пенсии общо като процент от БВП са около 10%, което е под средното ниво в Европейския съюз, така че не виждам проблем по отношение на финансовата устойчивост на системата. А по отношение на мероприятията от 1 октомври, аз смятам –разходете се и разговаряйте с пенсионерите, защото консенсусът го има – това е мярка, която е очаквана от пенсионерите от много дълги години, така че да получат това, което е трябвало да получат. Защо само една трета ще получат увеличение? Това не е проблем, защото за всеки един пенсионер се прави индивидуално преизчисление и всеки ще получи увеличение, ако формулата при преизчислението изчислява да му бъде дадена. Индексацията от 1 юли е за всички, но от 1 октомври само за тези, които формулата показва, че не са получили това, което е трябвало през годините. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Има ли други реплики, колеги? Няма. За дуплика, госпожо Сачева, имате думата. Заповядайте.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 аз говоря за приходи, които идват от осигуровки. Приходите от осигуровки идват с борба с недекларирания труд, със сивата заетост, с увеличаване на броя на хората, които плащат осигуровките си върху реален доход. С промените, които ние сме предложили в този случай, промените, които предлагате да бъдат без осигурителен принос, хората да получават все по-висока пенсия, това е демотивиращо за хората, които биха искали да плащат осигуровки. Демотивиращо е и оставането на тавана на пенсиите, при положение че самите Вие признавате, че при 3400 лв. таван за пенсиите само 1000 души ще останат ограничени от него. Така че по-справедливото и по правилното решение беше изобщо да няма такъв таван, отколкото да го има. Така че в това отношение смятам, че задълбочаването на зависимостта на бюджета на НОИ от трансфери от централния бюджет, е нещо, което уврежда пенсионната система и в този смисъл смятам, че това предложение не трябва да бъде приемано, защото то би довело до необходимост от увеличаване на данъци и осигуровки в следващите години. Благодаря. (Ръкопляскания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

Моето изказване е по § 1 по макрорамката на предложения проект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Уважаеми колеги, аз ще се постарая да Ви дам малко информация за това какво се е случвало през последните 12 – 13 години по отношение на макрорамката на бюджета на държавното обществено осигуряване. През 2009 г. дефицитът в бюджета на държавното обществено осигуряване, тоест трансферът от държавния бюджет към бюджета на ДОО е 1 млрд. 523 милиона.

от държавния бюджет. Натискът върху публичните финанси е увеличен осем пъти. Още една информация. На фона на осемкратното увеличаване на дефицита средният размер на пенсиите през 2009 г. е бил 288 лв., в началото на тази година е 573 лв., като се очаква след мерките, които са предложени в този проект, средният размер на пенсиите да се увеличи малко над 600 лв., тоест увеличението на средния размер е два пъти. Тогава какво трябва да мислим по отношение на тази система? Вероятно Вие ще кажете: ама, чакайте, тези неща са се случили по време на други управления. Само че това, което се предлага в момента, по никакъв начин не променя диспропорциите в пенсионната система, нещо повече – увеличава ги. Защо казвам това? Защото основният извод, който може да се направи, е, че се увеличават освен диспропорциите и неравенствата. В мотивите към предложения законопроект Вие твърдите, че във възрастовия сегмент над 65 години 49,5% от пенсионерите са застрашени от риск от бедност и социално изключване. Какво означава това? Това означава, че трябва да има мерки спрямо тази категория, само че мерките, които ги предлагате, по никакъв начин не подобряват – тъкмо обратното, влошават тези диспропорции. Затова ние казваме, както го заявихме на първо четене: от „Движение за права и свободи“ ще подкрепим увеличението на пенсиите, защото без каквито и да е уговорки, пенсионерите са част от уязвимите групи и при тези кризи, които наблюдаваме в момента, няма как да не пристъпим към такива мерки. Друг е въпросът обаче за методологията, която се предлага за това увеличение. Затова ние ще направим предложение малко по нататък в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, като смятаме, че нашите предложения могат да допринесат за подобряване на мерките, които са предложени. И сега няколко думи за дискусията, която се разрази последната седмица, че депутатите от Народното събрание и тези от опозицията, блокират приемането на бюджета на държавното обществено осигуряване. Уважаеми колеги, бюджетът на държавното обществено осигуряване, заедно с останалите бюджети, е внесен на 8 юни – днес сме 28-и, тоест 20-ият ден от внасянето на бюджета. Предната бюджетна процедура е завършила за 21 дни. Ако приемем, че днес ще финализираме с бюджетите на държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса, това означава, че въпреки късното внасяне на бюджетните закони народното представителство се справя с тази материя и пенсионерите, ако бъде приет във варианта на Министерския съвет, ще получат пенсиите си още с юлските пенсии. Тоест всички приказки от рода на: народните представители блокират приемането на бюджета на държавното обществено осигуряване, са категорично несъстоятелни. моля Ви да бъдете малко по-внимателни в изказа си, да бъдете по-обрани, уважаеми господин Министър, това се отнася и за Вас, защото народните представители спазват процедурите. Вероятно ще кажете: Вие гласувахте против намаляването на срока за предложения от седем на три дни. Ами, какво искате, да приемем бюджет в рамките на една седмица или на десет дена? Как да стане тази работа? Искате да претупаме бюджета или искате да има задълбочена дискусия? Очевидно е, че не искате да има предложения по бюджета, а да се приеме това, което се предлага от Министерския съвет. Аз не съм съгласен Народното събрание да бъде гумен печат на предложенията на Министерския съвет.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители, господин Адемов! Да, така е, само че не депутатите от опозицията, а депутатите от новото управляващо мнозинство, „Продължаваме Промяната“.) Миналата седмица в сряда и четвъртък не работихме, ако си спомняте, по всички хронограми. Господин Каримански е тук и много добре знае: трябваше в петък да приемем Закона на второ гласуване, за да бъде публикуван и да влезе в сила от 1 юли и на 7 и възрастните хора да си получат пенсиите, само че това няма да може да се случи. Пак ще ги получат, но през месец август – на 7 август, така че, когато министър Гьоков отправя тези критики, ние се присъединяваме към него. Надявам се днес да приключим този дебат и наистина българските пенсионери да си получат навреме пенсиите. Вие сте опитен парламентарист, знаете, че за три дни могат да се направят предложенията, а дебатите трябва да се провеждат, тях никой не е искал да ги спира и да ги променя. Благодаря Ви.

Това, което сме обсъждали за приемането на пенсиите, е абсолютно в график, така че пенсионерите да си получат още през месец юли пенсиите. Тоест, ако ние днес приемем, така както Комисията по бюджет и финанси е приела

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми доктор Адемов! Вашата експертиза е несъмнена в областта на държавното обществено осигуряване. Втората част на Вашето изказване и повеждането на истеричното хоро дайте да не го играем днес, особено в тези два бюджета. И искам да Ви кажа, че те, трябва да влезе утре държавният бюджет, нали го знаете това нещо? Нали знаете утре какво ще се случва от това, което сте направили в Бюджетната комисия, ние вече го знаем, моля Ви се! Така че много е прав Георги Свиленски, много сме прави и всички ние, които видяхме, че Вие наистина с това ново мнозинство, което формирахте миналата седмица, се опитвате да диктувате цялата обстановка в парламента. И по гласуването на малките бюджети и по гласуването на големия бюджет и с резултатите, които ще се получат, ще видим какво ще получи държавата от това, но да знаете, че българските граждани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

да Ви помоля да отворите дневния ред на предишната седмица на заседанията на Народното събрание. Там има ли точка, която да касае бюджета на държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителната каса и държавния бюджет? Няма такава точка. Кой предлага дневния ред на Народното събрание? Председателят на Народното събрание. Какви аргументи имате срещу опозицията? Аз знам Вашите аргументи какви са, каза го и Вашият председател на партията БСП. Вашите аргументи са опозицията да не прави предложения, казах Ви го едно към едно. А спомняте ли си Вие, като предлагахте алтернативни бюджети, не само едно или две, или 30 предложения? Предлагахте алтернативни бюджети! Искате бюджетната процедура да се проведе в рамките на две седмици. Как да стане това? Кога в 30-годишната история на Народното събрание бюджетната процедура е била в рамките на 10 дни? Искате да претупаме бюджета. Какво искате да направим? Опозицията е виновна за какво – че прави предложения?! Че се опитва да направи… Нали ролята на опозицията е да направи предложенията, ако това е възможно, по-добри, да бъдат в интерес на българските граждани. Да обвинявате ново управляващо мнозинство, нова управляваща коалиция и така нататък, това са толкова имагинерни неща, които нямат нищо общо с бюджета на държавното обществено осигуряване, така че мога и само с усмивка да ги приема, и с нищо друго.

Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! Аз на първо четене изказах нашите аргументи от ВЪЗРАЖДАНЕ защо ще подкрепим бюджета на държавното обществено осигуряване. Също така изказах и своите критики.

Този недостиг, който трябва да се компенсира по принцип с мерки – да се увеличи минималната работна заплата; да има борба срещу нерегламентираните доходи; да се увеличат минималните прагове на работните заплати по професии – вече 80% от тези прагове са изравнени с минималната работна заплата; да се увеличи максимално осигурителният праг. Също така може да се каже, че трябва да се предприемат икономически мерки, които да подкрепят и стимулират фирмите и производствата да увеличават работните заплати. да се говори със секторите от индустрията и с работодателските организации в тази посока да се работи, защото иначе няма откъде да дойдат тези средства и постоянно трябва да попълваме дупките от държавния бюджет. Както вече стана ясно, милиардите ще са три-четири впоследствие с годините. тези неща трябва да се компенсират в едно бъдещо много правилно управление. И абсолютно не съм съгласен с преди малко говорившите от БСП. Ние категорично не заставаме до предложенията на част от опозицията. Напротив, от самото начало подкрепяме бюджета на държавното обществено осигуряване. И не мога да разбера как така ни приписвате до ДПС и ГЕРБ? Кога ние от ВЪЗРАЖДАНЕ сме били до тях?! Е, това не мога да разбера. Пак повтарям, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще подкрепим предложението на Министерския съвет за актуализиране на държавното обществено осигуряване – категорично, да е ясно от тази трибуна. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Георгиев. Господин Свиленски, за реплика, заповядайте. Добре дошли на нашите гости днес в залата. Заповядайте, деца, настанете се удобно.

Кога сте били с ДПС, кога сте гласували заедно? Ами, когато бяхме предложили срокът да се намали на три дни, Вие гласувахте против. Бяхте заедно и когато не се регистрирахте сряда и четвъртък, пак бяхте заедно. Бяхте заедно и вчера на Бюджетната комисия, където подкрепихте всички предложения, които да блокират бюджета. Тогава бяхте заедно. А колко дълго време ще бъдете заедно, това ще решат българските избиратели. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Да изчерпим репликите и тогава процедури. Господин Таслаков беше пръв от ВЪЗРАЖДАНЕ. Заповядайте. И ако няма желаещи от друга група, ще дам и на господин Димитров за третата реплика. Заповядайте, господин Таслаков. Благодаря, господин Председател. Господин Георгиев, моля да припомните във Вашата дуплика на колегите от БСП кой управляваше с Орешарски, кой издигна Пеевски за шеф на ДАНС, кой управляваше с ДПС по времето на Сакскобургготски, защото изглежда, че те са забравили. Докато ВЪЗРАЖДАНЕ никога не е била във властта.

Сега имаше изказване от господин Георгиев, което беше политическо. Реплика, предполагам, че той ще успее да отговори на това политическо изказване в дуплика, така че нека да спрем с тези политически изказвания. Реплика по същество има ли към изказването на господин Георгиев? Няма. За дуплика, господин Георгиев, имате думата.

Благодаря, господин Председател. Естествено, както винаги, се играе мръснишко. Господин Свиленски винаги трябва да говори политически, а ние говорим за бюджета на държавното обществено осигуряване. Той започва да говори и да вади други гласувания. Вие по същия начин имахте различни гласувания, за Македония, няма да говорим за какво става въпрос. По същество. По същество. Не искам да влизаме в тази тематика в този дебат, защото бюджетът на държавното обществено осигуряване е много важен за над 2 милиона пенсионери и ние, ако не приемем този бюджет, тези хора няма тези хора няма до получат увеличение на пенсиите. Но изключително е важно да се знае, че ние в момента ще подкрепим този бюджет, както сме казали, още на първо гласуване, ще подкрепим Вашите предложения. И не ми говорете политически оттук, защото няма смисъл. Целият народ видя как гласувахте Вие при много други гласувания, специално и за оръжията за Украйна. Благодаря. (Ръкопляскания

в ляво, дясно, център, отвсякъде, моля Ви, нека да се придържаме към закона, към буквата на закона и духа на закона, който днес разглеждаме. Всякакви политически изказвания – кой, с кого, годежи ли, какво ще прави, раздели ли – хайде сега да не ги обсъждаме. Дайте за минута поне или за час, два, три да бъдат наистина концентрирани и фокусирани върху бюджета на

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Позволете ми като видинчанин, който съм поканил тези прекрасни деца от моя роден край,

Благодаря Ви и аз, господин Георгиев. Още веднъж, добре дошли на гостите днес! Дано им бъде интересно. За изказване има ли други желаещи, колеги? Господин Министър, заповядайте, имате думата. уважаеми народни представители! Интересен дебат тече, с леки политически уклони. На мен ми се ще да взема думата и аз да се намеся политически в разговора, но няма да го направя, защото не смятам, че е добре, пък и каквото имаше да си казваме, си го казахме. По първа точка от бюджета винаги е интересно и там стават най-големите изказвания, затова няма как да не взема думата и аз. И тъй като ГЕРБ предложи и техния начин за осъвременяване на пенсиите, ще говоря и за него. ГЕРБ предлагат различен подход за осъвременяване на пенсиите, респективно на доходите на пенсионерите. Предлага се осъвременяване на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., с по-висок процент от 1 юли – вместо с 10, с 15 на сто. Предлага се изплащането на допълнителни суми от 60 лв. да продължи за всички пенсионери до края на годината, без те да се включват в действителния размер на пенсията. С предложената редакция на § 11 от Законопроекта се отменя предложената от Министерския съвет разпоредба, която предвижда преизчисляването на пенсиите от 1 октомври. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя по различен начин и се предлага да е 430, вместо предложената от Министерския съвет 467 лв. При изплащане на допълнителните суми в размер на 60 лв. се формира общ доход от 490 лв. месечно за този вид пенсии до края на годината. Повишаването на така наречения таван на пенсиите на 2000 лв. от 1 юли е подкрепено, не се подкрепя повишаването му на 3400 лв. от 1 октомври. Сега няма да говоря за мотивите на вносителите, но всичко това го казвам, за да стигнем до § 1, където става въпрос за приходите и за разходите. Предложеният от ГЕРБ подход за осъвременяване на пенсиите и въобще на доходите на пенсионерите до края на годината е различен и е интересен. Предложението е интересно, изисква да му се обърне внимание, но повдига един сериозен въпрос: приемливо ли е то, или е популистко? Задавам този въпрос, защото от експертна гледна точка то, като че ли е доста приемливо и на пръв поглед оставам с впечатление, че се предлага повишаване на размерите на пенсиите съобразно осигурителния принос на лицата, еднаквият процент съответства на възприетите правила в социалното осигуряване. Тъй като размерът на пенсиите зависи от осигурителния принос на лицата, поради което между отделните пенсии има съотношение, отразяващо този принос. Това съотношение са запазва при осъвременяването с еднакъв процент, тъй като лицата с по-голям принос получават повече. Но дали е така всъщност? Според мен повечето аргументи са в посока на това, че предложението в цялост е неприемливо, защото продължава порочната практика с изплащане на дългосрочно добавки, въведени от същите вносители, без да дават трайни решения за самите пенсии. Като общ доход за пенсионерите това предложение има леко предимство пред предложението на Министерския но като размер на пенсията то е категорично по-неблагоприятно за пенсионерите. И като се има предвид, че даването на добавки за пенсионерите звучи като подаяние, наред с възможността тя да бъде отнета или да не бъде продължена на този етап, такъв подход е неприемлив. На второ място, отново никакво решение за сближаване на отпуснати назад във времето пенсии с по-съвременните, дори напротив, разликите се задълбочават. На следващо място, това отмества вземането на решения за адекватността на пенсиите и за справедливост в пенсионната система за бюджет 2023 или по-нататък и задължително предпоставя резервирането на бъдещ значителен ресурс за адекватни решения за пенсиите. По принцип колкото е по-висок процентът на осъвременяване, толкова повече се задълбочава разликата в размерите между отпуснатите в по-отдалечен и в по-близък период от време пенсии. изисквало значителен допълнителен ресурс за подобряване на справедливостта и адекватността. С предложенията не се решава и проблемът с все по-рушащото се доверие в пенсионната система. Правителството е убедено, че предложението на Министерския съвет за увеличаване тавана на пенсиите е мотив и стимул за предприемането на едно или друго действие от страна на осигурителите и осигурените лица, затова държим на предложенията, свързани с максималния размер на пенсиите, за да можем да дадем позитивен сигнал към осигуряващите се на максимален осигурителен доход и към тези, чиито реални доходи са по-високи от него с оглед на бъдещи увеличения на максималния осигурителен доход или със, или без въведен автоматичен механизъм. И нека не звучи като заяждане, но как е отразено във Вашето предложение, уважаеми колеги от ГЕРБ, Вашето искане за ясни и конкретни мерки за това как ще се увеличават приходите в осигурителната система и какво ще се случи през 2023-а и 2024 г. и можем ли да си позволим тези увеличения на пенсиите, без да увеличаваме данъците, без да увеличаваме осигуровките, без да взимаме заеми? И обобщеният Ви въпрос откъде ще се намерят средства за изплащане на пенсиите през следващите години – опорна точка, която ползвахте през цялото време на обсъждане и приемане на първо гласуване на предложението на Министерския съвет. Вашето предложение, ако мога да се изразя така, не е по евтино от това на Министерския съвет, освен ако не го правите от популизъм и предизборно или след края на годината не се готвите да премахнете добавките, които не желаете да вкарате трайно в пенсиите и да оставите пенсионерите отново с по-ниски доходи

Вярно ли е това на фона на твърденията Ви, че Политическа партия ГЕРБ и парламентарната група на ГЕРБ-СДС е твърдо за увеличаване на пенсиите? искам да отправя въпрос към Вас, Вие казахте 36 милиона на годишна основа е по-малко Вашето предложение, като разходи за пенсионната система. Това прави по малко от шест милиона милиона на месец, което е пренебрежимо ниска стойност за пенсионната система. Казахте обаче нещо друго много интересно – с два милиарда по-малко за следващата година, което категорично и ясно трябва да звучи на всички народни представители, трябва да звучи на всички български пенсионери, на българското общество, че Вие се готвите отново да решавате проблеми в пенсионната система единствено и само за сметка на хората, които получават два милиарда, които Вие ги намалявате в разходите за бъдеще в сравнение с разходите, които предвижда Министерският съвет, са точно това – Вие ще им махнете добавката и ще останат на ниските пенсии. Ако условно приемем, че предложението на Министерския съвет ни показва социална справедливост, ефективност и финансова устойчивост, както твърдяхте през цялото време, включително и на дебатите в Комисията, възниква въпросът: социално справедливо, ефективно и финансово устойчиво ли е предложението на ГЕРБ във времето? И е сигурно добре да обясните да обясните на българските граждани, на българските пенсионери тези два милиарда, които спестявате, отново за сметка на техен гръб ли са, защото аз мога да дебатирам и за това откъде ще дойдат два милиарда в повече или три милиарда в повече за бъдещите пенсионери по предложението на Министерския съвет, но Вие, когато казвате, че тези разходи ще бъдат два милиарда по-малко, трябва да кажете на чий гръб са тези два милиарда по-малко разходи за пенсионната система? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Колеги, други изказвания има ли? Няма. Прекратявам дискусията.

Колеги, моля да заемете местата си,

С това предложението не е прието.

Успяха ли всички да гласуват?

501,9“ става „14 062 046,8“. 1.5. В таблицата, на ред ,,1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване“ числото „14 036

447 430,3“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2. за § 2. По § 3 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители, № 47-254-04-196:

Ще изчакаме няколко секунди, за да може колегите отново да заемат местата си в залата. Има две предложения – едно в § 2 и едно в § 3, които не са подкрепени от Комисията. Ще подложа първо тях на гласуване.

Колеги, моля да заемете местата си и ще Ви помоля да останете в залата и след като господин Каримански продължи с четенето на Доклада.

Параграф 4 – по вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя

Комисията не подкрепя текста. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5. По § 6 е постъпило предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители, № 47-254-04-196: „В § 6 се правят следните изменения: 1.

Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители – № 47-254-04-219: „1.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

392,57 лв. с 467 лв. Изчисленията, които сме направили, са на базата на това, което предлагаме по-нататък – 14% увеличение на всички пенсии плюс ковид добавката се получава тази сума от 467 лв. Това, което предлагат управляващите за минималния размер на пенсията – всъщност това, което казах преди малко, е предложението на управляващите, а нашето предложение е малко по-надолу

37 лв. на месец означава 1,19 лв. – 1,19 лв. е предложението, което правят управляващите за увеличаването на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Това, което правим ние като предложение, е пет пъти по-голямо – 5,19 лв., с тези 14%, които предлагаме увеличение на минималния размер на пенсията. Така че всички могат да преценят дали става въпрос за някакво наддаване, или става въпрос за търсене на по-добро решение. Ние предлагаме тези параметри, ако народните представители са съгласни, моята молба е да бъде подкрепено това предложение – минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да стане 481,80 лв. вместо тези 467 лв., които се предлагат, тоест ние предлагаме увеличение, което е базирано на това, че размерът на пенсиите се увеличава с 14% и към тях се прибавят тези 60 лв. Ние по-нататък сме казали, че 60-те лева са до края на календарната 2022 г. Оттам нататък легитимно избрано правителство в следващ парламент ще прецени какво да се случва с тази сума – дали трябва да бъде към пенсиите, или трябва да бъде през системата на социалното подпомагане.

Промяната): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми доктор Адемов, това, което Вие предлагате, е нарастване с 30% на минималната пенсия – от 370 лв. на 480, с което правите същата грешка, която правиха и ГЕРБ – изпреварващо нарастване на минималната пенсия спрямо средната. Защото предлагате 14% увеличение на останалите пенсии, което доведе до резултат 50% от пенсионерите да са на минимална пенсия. С предложението на правителството минималната пенсия се увеличава на 467 лв., но заради включването на 60-те лева в размера на пенсията, ние не задълбочаваме този проблем, а с преизчислението от 1 октомври, което Вие не го включвате, но ние го включваме и държим на него, 200 хиляди пенсионери ще излязат от минималната пенсия и ще влязат по средата – между минималната и тавана, с което ще получават действителния размер на пенсиите си и това подобрява системата. Така че не мога да се съглася с Вашето предложение и ние ще подкрепим това, което е предложено от Министерския съвет. И с това, което Вие предлагате – наличие на добавка до края на годината, Вие прехвърляте, както ГЕРБ направиха, проблема на следващите. Но кой ще вземе политическото решение на 31 декември добавките след това да отпаднат? Кой ще вземе политическото решение пенсионерите да имат намаление на доходите? Тогава ще се вземе решение отново да продължат. Това, което правим веднъж завинаги – включваме добавките в размера на пенсията и продължаваме нататък с ежегодните индексации на база инфлация и ръст на осигурителен доход. И Вие също, Вашето предложение въвежда два вида добавки – едни 60 лв. и едни 120 лв., в зависимост дали пенсията на лицето е под прага на бедността. По този начин дискриминирате хората. Едно лице получава 60 лв., но друго лице с по-висок осигурителен принос

Не виждам. За дуплика – господин Адемов. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Очевидно е, че объркването при председателя на Социалната комисия е тотално. Защо казвам това? Защото той, първо, не е разбрал какво е нашето предложение. Второ, нашето предложение е като реакция на култовата реплика на Вашия вицепремиер, който каза нещо по отношение на бедните в България. На следващо място, ние от „Движение за права и свободи“ смятаме, че тези хора, които са в рисковата група, трябва да бъдат подкрепени преимуществено, защото без ковид добавките и без допълнителната компенсация 782 782 хиляди български пенсионери са под линията на бедност, а като сложим тези добавки, стават 318 хиляди. Което означава, че преимуществено трябва да бъдат подпомогнати, за да могат да се качат над линията на бедност тези хора. Защото не ние, а Вашият министър-председател и Вашият министър на финансите казват, че в България няма пенсия под линията на бедност – нещо, което категорично не е вярно и е абсолютна лъжа. И трябва да си признаете това. И на последно място, уважаеми господин Арабаджиев, ние от „Движение за права и свободи“ смятаме, че Вие не само след Нова година, а никога няма да бъдете в управлението, за да вземате такъв тип управленски решения. Няма да вземате тези управленски решения, защото в края на Вашия кратък мандат нямате легитимните основания да вземате такива съдбоносни решения. Вие не сте хората, които може да прецените това. Благодаря Ви, господин Адемов. Други изказвания има ли, колеги? Заповядайте, господин Али. Господин Арабаджиев, записвам Ви и Вас. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ внесохме нашите предложения между първо и второ четене за актуализацията на бюджета на държавното обществено осигуряване. Първо четене беше прието на 15 юни. Предложенията ни, уважаеми колеги, са конкретни, обосновани и насочени към най-уязвимите обществени групи. Ние от „Движение за права и свободи“, както каза и доктор Адемов, предлагаме всички 2 млн. 037 хил. 526 пенсии да бъдат актуализирани, да бъдат осъвременени с 14% плюс 60 лв. ковид добавка, която да бъде извън пенсията, тъй като това изкривява пенсионния модел, за което алармираха и редица експерти. А за тези пенсионери, за които и доктор Адемов спомена – над 730 хиляди пенсионери, които получават пенсия под прага на бедност към настоящия момент прагът на бедност в България е 413 лв., „Движение за права и свободи“ предлага именно тези пенсионери да получават добавка от 120 лв. до края на годината. Искам да припомня, че за за да достигнат пенсиите сегашното ниво, което получават днес, причината бе добавката от 120 лв., която беше отвоювана от „Движение за права и свободи“. Ако си спомняте, миналата година през месец септември, когато предложихме всеки един български пенсионер да получава 120 лв. добавка, това предложение беше подкрепено от всички – и от управляващи, и от опозиция. Припомням това, защото тогава нашето предложение бе посрещнато с коментари за наддаване и съм убеден, че ще има такива коментари и сега, че „Движение за права и свободи“ едва ли не наддава със своите предложения. Уважаеми колеги, да Ви напомня следното – уважаеми колеги от бившите управляващи, че дневният ред на българското общество, дневният ред на българските граждани към настоящия момент е препускащата инфлация. Вие знаете, че по официални данни на НСИ инфлацията в България за месец май, спрямо месец май миналата година, е 15,6%, а инфлацията за малката потребителска кошница, инфлацията за продукти от първа необходимост е между 30 и 40%. Рекордната инфлация не само изяде спестяванията на българските граждани, но и ги превърна в милионна армия от работещи бедни. И само за сравнение, за да разберете – инфлацията в страните – членки на Европейския съюз, инфлацията в еврозоната, средната инфлация е 8,1%. права и свободи“ предлагаме, за да можем да компенсираме тази инфлация, 14% увеличение на всички пенсии плюс ковид добавката от 60 лв. си остава, а за тези, които са най-уязвимите пенсионери, които са с най-ниски пенсии, под прага на бедност от 413 лв. предлагаме да получават и тази добавка до края на годината от 120 лв. И преди някой да тръгва да обяснява, че това предложение е предизборно, искам да заявя, че Политическа партия „Движение за права и свободи“ няма нужда от политически трикове, за да покаже убедителни резултати каквито показа на последните парламентарни избори. И от името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ приканвам всички колеги народни представители, независимо от това дали са управляващи, или опозиция, да подкрепим това

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, репликата ми е в направление, че това, което предлагат колегите от ДПС по отношение на 14-те процента увеличаване на всички пенсии, обърнете внимание, че става въпрос само до края на 2022 г. Шестдесетте лева, които са добавка, са до края на 2022 г., тоест пенсиите ще бъдат 481,80 лв. минималната до края на 2022 г., а от следващата година би следвало тази добавка, за която говорим от много време, да я няма. Затова всъщност предлагаме шестдесетте лева добавка да влезе в размера на пенсията и минималната пенсия от 1 юли да бъде 467 лв. и съответно от 1 октомври да има актуализация на пенсиите вече по-съвсем друг начин, за да може наистина хората да получават справедливи пенсии, пенсии, които отговарят на трудовия им стаж, пенсии, които отговарят на коефициента им, и наистина да няма такова неравенство при получаване на пенсиите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Димитрова. Има ли други реплики, колеги? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Али. СЕВИМ АЛИ (ДПС): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители. Уважаема госпожо Димитрова, аз Ви благодаря за репликата.

че „Движение за права и свободи“ за пореден път изпълнява Ваше обещание, защото Вие преди Нова година, ако си спомняте, когато дойдохте на власт с Вашия министър, защото Вие сте на власт от 3 декември миналата година, Вие обещахте, че след Нова година, след отпадането на ковид добавката, която се вземаше през месеците октомври, ноември и декември, няма да има нито една пенсия, която да бъде по-ниска след отпадането на ковид добавката. Е, оказа се, че тогава излъгахте един милион и четиридесет хиляди души. За първи път в най-новата история на България минималната работна заплата не беше актуализирана от 1 януари, пак по Вашето управление. Затова, моля Ви се, поне бъдете благодарни за това, че „Движение за права и свободи“ изпълнява Ваше обещание, обещание, което Вие поехте пред българските граждани, пред избирателите на всички. Благодаря Ви.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

че тези добавки за октомври, ноември и декември бяха по 120 лв. по предложение на ДПС, каквото предложение от 120 лв. добавки към пенсиите и сега прави ДПС. Така че, господин Председател, понякога, когато младите ни народни представители правят пропуски в техните изказвания, направете им забележки. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Карадайъ. Аз ще Ви помоля обаче, когато се правят изказвания по същество, те да бъдат във формата на изказване, за да може колегите да вземат отношение. Досега нямаше такъв прецедент в рамките на процедура да бъде изказано нещо по същество. Моля да продължим в този тон. Господин Арабаджиев, заповядайте за изказване. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Председател, благодаря Ви, че преди малко направихте забележка за неопитните парламентаристи, тъй като ние спазваме Правилника и когато искаме да направим изказване, го правим по процедурите, а не по процедурни правила. процедурни правила. Искам да взема думата за § 7 и § 8. Параграф 7 касае размера на минималната пенсия. Искам да обясня защо предлага правителството размер на минималната пенсия от 467 лв. Това е калкулацията, направена на база 370 лв. в момента минимална пенсия, 10% увеличение, което става 407 лв., и вътре вкарваме 60-те лв., които в момента се получават на 467 С това целим няколко неща. Ние разгледахме много варианти – над 15 варианта на различни предложения, но се спряхме на този вариант, защото по този начин пенсионерите получават увеличението от 10%, което абсолютно компенсира инфлацията за миналата година, както е и в Закона в момента на 100% или ръста на осигурителния доход. Следващата година, актуализацията също ще предвиди индексация чрез увеличение на пенсиите с процент, който е инфлацията или ръстът на осигурителния доход от тази година. Така че заигравка с това, че в момента компенсираме инфлацията, не трябва да се прави. В Закона е разписано, че индексацията на 1 юли компенсира инфлацията или ръста на осигурителния доход спрямо миналата година. Така че догодина ще се получи тази компенсация от по-високия ръст. Една вметка към господин Али. Когато сравнявате инфлацията, използвайте хармонизирания индекс, тъй като това е правилният механизъм, по който може да се сравнява инфлацията в Европа, и не спестявайте, че има страни с над 20% хармонизирана инфлация, което е във връзка с енергийните ресурси. По отношение на § 8, който е таванът на пенсиите, удобно в момента колегите от ДПС не го коментират, но на Бюджетната комисия те предложиха да има увеличение на тавана на пенсиите само до 2000 лв. Тук не съм съгласен. Ние предлагаме две стъпки. От 1 юли увеличение на тавана на пенсията на 2000 лв., така че всички пенсионери да могат да получат увеличението, което в момента предвиждаме от 10% и вкарването на 60 лв., а от 1 октомври предлагаме таванът да стане 3400 лв. Обвързваме го с 1 октомври, защото от една страна по-старите пенсии, които са отпуснати преди години, по-ниските, ще получат това увеличение, което им се полага от 1 октомври, и тогава искаме да компенсираме и лицата, които са в момента на тавана – те тогава да получат увеличението на 3400 лв. В момента има 34 хиляди лица, които са на тавана на пенсията, а от 1 октомври ще бъдат около 1000. По този начин увеличаваме размера на пенсионерите, които получават действителен размер на пенсията. Като председател на Комисията получавам много съобщения и в социалните мрежи, и на официалната си поща от лица, които са с много сериозен принос в системата и от дълги години са ощетявани. Защото това е думата. Те са внесли осигуровки, очакват да получат истинския размер на пенсията си, но от години не го получават. И искам да кажа защо определихме на 3400 лв. Това е на 100% от максималния осигурителен доход и за в бъдеще планираме както максималният осигурителен доход да нараства спрямо средната заплата в страната, така и таванът на пенсията да върви с този ръст на максималния осигурителен доход, но 3400 е сумата, която

тук ще позволим и на категорийните работници да вземат истинския размер на пенсията си. Защо обаче съществува все пак ограничение от 3400? Защото всички знаем, преди 2000 г. нямаше таван на максималния осигурителен доход. А и преди 1997 г. инфраструктурата на НОИ нямаше дигитален архив на данните и се избираха и все пак трите най добри години не се взимаше реалният принос на лицата. Затова има някои пенсионери, които имат над 3400 и смятаме, че с техния принос не следва да да взимат пенсия по-голяма от 3400 лв., но ангажиментът ни е това да се вдига всяка година с ръста на осигурителния доход, така че приносът и доверието в системата да се върне, и всяко едно лице, което в момента се осигурява на максимума, да получи истинския размер на пенсията спрямо приноса. Благодаря.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

индексът на потребителските цени. В допълнителна разпоредба е записано, че индексът на потребителски цени е хармонизираният индекс на потребителски цени. Има малка разлика. Така че господин Али е прав в това, което каза. Това, първо. Второ, по отношение на максималния размер на пенсиите. Аз категорично не съм съгласен с това, че това, което се прави в момента, е повишаване, увеличаване на размера на максималните пенсии. Защо казвам това? Защото това, което се прави в момента, е възстановяване на справедливост, тъй като досега тези хора са били ограничени от тавана. Това е демотивирало младите хора да се осигуряват върху максималния размер. Тоест, сега в момента въобще не можем да говорим за увеличение. Не може да правим сравнение между увеличението на минималния размер и на максималния размер, парекселанс не е увеличение. Това е възстановяване на справедливост. Така че ако ме питате мен по отношение на максималния размер, аз съм за това максималният размер изобщо да отпадне и аз съм убеден, че някога този размер ще отпадне.

Това, което Вие предлагате като минимална пенсия в момента, е изпреварващо спрямо останалите пенсии в значително по-висок размер и доближава минималната пенсия до останалите пенсии, пенсии, които са свързани обаче с осигурителен стаж и възраст. Знаете, че това беше една от основните критики и продължава да бъде една от основните критики към тази система, че минималната пенсия нараства с по-бързи темпове, отколкото хората, които са плащали осигуровки, които имат трудов стаж. Защо допускате това неравенство, първо? Вторият ми въпрос е: защо в крайна сметка този таван от 3400 остава, при положение че само 1000 души ще бъдат ограничени от него? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Сачева. Трета реплика има ли колеги?

Благодаря, господин Председател. Благодаря за репликата. Доктор Адемов, първо към Вас. Кажете на човека, който досега е взимал 1500 лв., че когато започне да получава 3400 лв., това не е увеличение на пенсията. Виждате, Вие дълги години управлявахте или в рамките на Тройната коалиция или после неформално и с ГЕРБ даже имахте министри в последното правителство, които бяха отзовани след протестите 2020 г., ние ние за 6 месеца успяхме да увеличим размера на лицата, които действително взимат пенсията си. Вие дълги години не можахте това да го направите. Ние имаме политическата воля и най-накрая успяхме да го реализираме. По отношение на въпросите от госпожа Сачева, факт е, че минималната пенсия нараства с по-голям процент, отколкото средният процент на останалите пенсии. Но размерът за пенсионерите на минимална пенсия не се увеличава като процент от 1 юли, тъй като 60-те лв., което дава различният процент, се вкарва в пенсията на всеки един пенсионер, така че към към 1 юли запазваме фактическото заварено положение от Вас – 50% от пенсионерите са на минимална, но към 1 октомври от тези 1 милион пенсионери 200 хиляди ще излязат над минималната, заради преизчислението, което сме направили. Така че подобряваме системата в момента. Но това беше компромисът, който трябваше да направим, за да може да няма пенсионер с по-нисък доход от 1 юли, ако бяхме решили да отпаднат 60-те лв. добавка. Вторият въпрос: защо съществува таван на пенсията, аз го обясних. Има няколко човека, има пенсионери, които дори имат 15 хил. лв. изчислена пенсия. Смятам, че не е справедливо, при положение че сме имали години, в които не сме сигурни за достоверността на данните преди 2000 г. или преди 1997 г., когато сме избирали трите най-добри години и едно лице само в рамките на 3 години, които си ги избере, а не му се гледа целият осигурителен принос, може да получи такава пенсия. Затова държим да има таван на пенсията, който вече по настоящите разпоредби в Закона, самият размер на максималната пенсия е ограничен

да не се опитва да използва тук, от трибуната, опорки на кръга „Капитал“. Аз знам, че той освен „Капитал“ и „Дневник“, чете и „Дневник“, и „Капитал“ по цял ден. Но все пак ще Ви припомня, че признанието на Бойко Борисов беше единствено, че в правителството освен официалните партньори от „Да, България!“, е имал и министри, които са му дадени от Иво Прокопиев. Да, това не го пише в „Капитал“ и „Дневник“, но навсякъде другаде го имаше. Моля да припомняте на колегата, когато и той се опитва да прави фактологически неточности като премиера – явно това стана мода… ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ За изказване – господин Георги Ганев. Заповядайте, господин Ганев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, аз искам да кажа какво ще ръководи моя глас при избора между направените предложения.

Това е мечтата ми! (Реплики.) Аз пък си мисля, че има как да стане. Бих оценил да не ме репликирате! Има как да стане, като се създаде пълен автоматизъм. Примерно както БНБ не си гласува бюджета, ние тук не гласуваме бюджет на БНБ – ние тук не гласуваме бюджет на БНБ! – същото да стане и с НОИ

Дали ще се придвижваме към тази моя мечта, ще ръководи моя вот днес. Измежду трите предложения единственото предложение, което макар и малко и с огромен компромис – никакъв спор по този въпрос, ни придвижва в тази посока, е предложението на Министерския съвет. Докато предложението на колегите от ДПС, както се случи миналата година, затова смятам, че примерите с миналата година са много подходящи, офертата на колегите от ДПС е следната към двата милиона българи: „Всяка година Вие ще зависите от нас! Всяка година какви доходи ще получавате, решаваме ние! В нас са лостовете, в нас е хлябът, в нас е ножът, знайте го!“ Аз съм против това и затова ще гласувам предложението на Министерския съвет. Благодаря Ви.

По дебата за минималната пенсия обаче аз ще започна отначало със спекулациите тук, които бяха направени от няколко човека – че имало някакъв провал от 1 януари, че не се били изпълнили някакви обещания, че някакви пенсии били по-ниски от други. Няма такова нещо. Всички български пенсионери още през февруари си получиха това, което беше обещано от това правителство, и спор по този въпрос няма. Може да е имало спор в първите няколко дни на месец януари, но сега да се припомня за това дори е некоректно. Предложението на ДПС също предлага различен подход за повишаване на доходите на пенсионерите. При толкова много експертиза в ДПС такова объркано предложение просто невероятно ми се струва. Затова ще припомня какво е предложението на ДПС. Предлага се осъвременяване на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г. с по-висок процент от 1 юли – вместо с 10%, както е предложението на правителството, 14 на сто, тъй като според вносителите очакваното повишение на хармонизирания индекс на потребителските цени в края на 2022 г. е 15%. Предлага се изплащането на допълнителните суми към пенсиите да продължи за всички пенсионери до края на годината, без те да се включват в действителния размер на пенсията, както е възприетият подход във внесения от Министерския съвет законопроект, като предложението е да се изплащат по 120 лв. месечно на пенсионери, които получават пенсия или сбор от пенсиите до 413 лв., включително и по 60 лв. месечно, когато тези суми са над 413 лв. месечно, тоест те са над линията на бедност. че с въвеждането на този различен размер на допълнителните суми към пенсиите в зависимост от пенсията или сборът на пенсиите на лица под или над линията на бедност, в пенсионната система се въвеждат елементи, характерни за социалното подпомагане или по-скоро на друг подкрепящ механизъм, което считаме, че не е приемливо. Освен това води до получаване на общ доход, който не съответства на осигурителния принос на лицата. Така например пенсионер с размер на пенсията от 412 лв. ще получи 120 лв., тоест общата сума за получаване е 532 лв. Пенсионер с по-голям осигурителен принос и размер на пенсията от 414 лв. например, получава допълнителна сума от 60 лв., тоест общ доход от 474 лв. Във връзка с посоченото в Разпоредбата, че тези суми се изплащат по реда и начин, определени от Министерския съвет, считам, че издаване на специален акт на Министерския съвет не е необходимо, тъй като предложената разпоредба от колегите съдържа всички условия за изплащане на допълнителните суми към пенсията. Предвид всичко това смятам предложението за неприемливо. Освен това създава възможност за намиране на решение от 1 януари, което да е в съответствие с принципите на пенсионната политика политика – невъзможно става такова решение. В допълнение гарантирането на получаваните доходи би изисквало значителен допълнителен финансов ресурс. И сега две думи за минималната пенсия. Искам да обърна много сериозно внимание на всички колеги, които се намират в залата, пък и на пенсионерите чрез медиите, защото, предполагам, че се излъчва и по медиите – от предложението на ДПС става ясно, че минималната пенсия става 425 лв. предложението на ГЕРБ минималната пенсия става 430 лв. Предложението на Министерския съвет е за минимална пенсия от 467 лв. лв. Едно леко отклонение. До момента отново твърдя, че се спекулира, че с думите на премиера и на министъра на финансите, пък и с моите думи, че няма пенсия за изслужено време и старост, по-ниска от от прага на бедност. Да, потвърждавам – няма такава пенсия за изслужено време и старост, която да е по-ниска от границата на линията на бедност, която е 413 лв., а минималната пенсия е 430 лв. Няма пенсия, по-ниска от границата на бедност. И сега за прословутите 120 лв., които широко се прокламират, като едва ли не огромна подкрепа към хората, която е значително по-голяма, видите ли, от тази, която предлага правителството. Ето, аз Ви казвам: правителството, Министерският съвет предлага 467 лв.

от това, или по 50 стотинки на ден. Така че за тези 120 лв. толкова! По този начин на определяне на минималния размер на пенсията се различава от предложения подход за изплащане на допълнителни суми към пенсията извън техния основен размер. лицата, получаващи пенсия в минимален размер, ще получат и 60 лв., включени в основния размер на пенсията, и допълнителни 60 лв. или 120 лв., като допълнителната сума към пенсията е в зависимост от общия размер на пенсията или сборът от пенсии. Считаме, че този подход не следва по никой начин да бъде подкрепян и при изплащането на допълнителните суми в размер на 60 лв. се формира общ доход от 541,80 лв. от 541,80 лв. месечно за този вид пенсии до края на годината, а при изплащането на 120 лв. към пенсията общият доход на лице, което получава минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, е 661,80 лв. е 661,80 лв. Тоест, моето становище е, че предложенията на ДПС не са приемливи от експертна и политическа гледна точка. И аз като господин Ганев ще кажа, че на мен също много ми се ще да не зависи от някакви политически решения и всяка година накрая пенсионерите да треперят дали някой ще продължи да им дава допълнителните суми като добавки към пенсията или ще спре да ги дава в зависимост от волята на на този, който го дава. Когато постигнем това, тогава ще можем да говорим за някаква справедливост в пенсионната система. Иначе елементите на социалното подпомагане и границата на бедност, разбира се, са много важни. Затова Министерството на труда и социалната политика, разбира се, с подкрепата на Народното събрание сме предприели тази реформа в социалната сфера с предложенията, които сме направили за промени в Закона за социалното подпомагане, за да може да бъде

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Нямаше да взема такава процедура, ако не се повтаря това, което каза преди малко господин Ганев, и това, което каза министър Гьоков. Колеги, когато не искате едно решение, един текст от Кодекса за социално осигуряване да не зависи от една или друга група народни представители, ами, имате законодателна инициатива и можете да направите предложение, с което да отмените в бюджета на държавното обществено осигуряване минималния размер на пенсията да не се определя от Министерския съвет. Там е записано едно към едно! Това е политическо решение. Министерският съвет е този, който определя минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Да прехвърляте тази отговорност върху един или друг от народното представителство означава непознаване на осигурителното законодателство.

Колеги, моля да заемете местата си, за да преминем към гласуване. Има пет предложения, които не са подкрепени от Комисията. Ще започнем с тях.

Колеги, след малко ще дам и почивка. Ще се опитаме да приключим с този законопроект, а след него ще има половин час почивка.

Ще гласуваме след това всички анблок, господин Адемов. Ако има възражения, ще гласуваме поотделно, но първо се гласуват, така или иначе, предложенията, които са отхвърлени.

режим на гласуване. Гласували 208 народни представители: за 81, против 96, въздържали се 31. С това предложението не е прието. Поставям на гласуване предложението на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители в § 7, което също не е подкрепено от Комисията. Гласували

Гласували 211 народни представители: за 80, против 99, въздържали се 32. С това предложението не е прието. Поставям на гласуване предложението на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители

Успяха ли всички да гласуват? Изчакваме още няколко секунди, колеги.

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители в § 8, което също не е подкрепено от Комисията. Гласували

гласуване параграфи 4, 5, 6 и 8, които са по вносител.

а след това ще дам половин час почивка. като цялата ни парламентарна група гласува за предложеното увеличение на пенсията, но аз гласувах против и ще се аргументирам защо. Направеното предложение за увеличение на пенсията е 467 лв., но ние от „Движение за права и свободи“ направихме предложение за 481,80 лв. пенсия, което Вие не подкрепихте, а такава възможност в този бюджет има. От тази гледна точка, господин Председател, аз гласувах против, за да е видно и да е ясно на цялата зала, че ние гласуваме за увеличението от 467 лв., което според нас не е достатъчно.